in sicer na dve navedbi, omenjal je storitev preovzi.org in dejstvo je, da ta platforma v Sloveniji obstaja, verjetno res 15 let, kot omenja gospod Horvat, ampak dejstvo je, da zaradi ustanovitve ali formiranja te platforme nismo spreminjali zakonodaji, danes pa je spreminjamo. Poleg tega je bistvena razlika med prevozi.org in Uberje, da je ena organizacija neprofitna, druga pa hudo profitna oziroma si želi biti profitabilna pa žal ni, pa bom kasneje tudi razložil zakaj ni. Horvata je bilo ali naj Slovenija zapre vstop tujim digitalnim ponudnikom in tu gre za čisto zavajanje. Mi imamo v Sloveniji en kup digitalnih platform, ki jih verjetno vsi poznam Wolt, Airbnb, Netflix. Zdaj, jaz bom na začetku povedal, da podpiram amandma poslanske skupine Levica, ki predlaga, da se členi zakona oziroma novele zakona, ki se tičejo tega storitvenega podjetja oziroma sodelovalnega modela, da se zamaknejo za 10 let. In povedal bom tudi zakaj. Zato, ker je današnja novela tipičen primer logističnega zakona in bi lahko zlahka rekli lex Uber. V nadaljevanju bom naštel štiri razloge zakaj je predlagana novela nesprejemljiva. Iz tujine vsi poznamo poslovni model tega sodelovalnega gospodarstva oziroma bom kar konkretno rekel podjetja Uber, ki praviloma na trg vstopi na način, dumpinga, subvencionira prevoze, subvencionira voznike, kasneje, ko si ustvari na določenem področju monopol pa cene dvigne in če pogledamo novelo, ki jo predlaga Vlada, ravno iz tega razloga, se pravi, ko podjetje cene kasneje dvigne, ste vi iz zakona v 57. členu umaknili omejitev glede najvišje cene prevoza, ki je danes v zakonu možna. Kar se tiče prekarizacije dela voznikov, dejstvo je, da s to novelo povečujete prekarizacijo. Namreč, v 56. členu novele brišete pogoj, da ima podjetje za izvajanje prevozov zaposlene voznike in to ni nič drugega, kot povečanje prekarizacije. In poznamo primer iz tujine, ko so vozniki v bistveno podrejenem položaju v primerjavi z naročnikom, se ne morejo pogajati niti za delovne pogoje, niti za ceno storitve. Na voznikih je tveganje glede delovnih in drugih sredstev za delo, govorimo o vozilu. Kršena mu je pravica do zasebnosti, namreč aplikacija ga non stop nadzira, sindikalnega organiziranja in pa podobno. In ni izgovor, ki smo ga lahko slišali že večkrat v tem Državnem zboru, da bomo z novelo uredili težave, ki se pojavljajo na področju delovno pravne zakonodaje v primeru obstoječih taksi prevozov. Ravno nasprotno, še povečali jih bomo. In jaz mislim, da ni težava zakon, težava je izvajanje inšpekcijskih nadzorov. In če bi inšpektorji izvajali svoje delo, če bi jih bilo več, jaz verjamem, da so tudi podhranjeni, potem, tudi po obstoječi zakonodaji do teh kršitev delovno pravne zakonodaje v primeru taksi prevozov nebi smelo biti. Zdaj, če pogledamo kaj se dogaja v tujini. V Bolgariji je Uber s svojim delovanjem prenehal, potem ko je bil obtožen nepoštenih trgovskih praks. Na Danskem so taksimetri postali obvezni Uber se je umaknil s trga. Mi počnemo ravno nasprotno. Mi taksimetre umikamo iz zakonodaje. Na Madžarskem je Vlada sprejela zakonodajo, ki pravi, da vozniki in voznice Uberja kršijo uredbe, ki veljajo za taksi voznike. In ker zaradi Uberja niso želeli spremeniti svoje zakonodaje, govorim o Madžarski, podjetje tam ne deluje. V Združenem kraljestvu je Ubir izgubil tožbo glede statusa voznikov in sodišče je odločilo, da jih mora Uber zaposliti. Pa bi lahko našteval še kar nekaj takšnih primerov. 75. TRAK: (MK) – 15.10 (nadaljevanje) Ena od ključnih stvari, ki se v noveli spreminja, vsaj meni bistvenih je, da rahljate pogoje za pridobitev licence za izvajanje prevozov. Namreč podjetje, ki želi danes izvajati prevoze v cestnem prometu mora izpolnjevati šest zakonsko določenih pogojev, med drugim mora imeti ustrezen finančni položaj in pa mora imeti ustrezno strokovno usposobljenost in vi s to današnjo novelo točno ta dva pogoja brišete. In to vsaj po mojem mnenju bo imelo vpliv na varnost potnikov, glede na to, da pod pogojem strokovne usposobljenosti se predvideva tudi udeležba na seminarjih iz razno raznih področij, med drugim tudi iz varnosti v cestnem prometu. naj povem, da je to, kar vi počnete, se pravi brišete ta dva pogoja, tudi v nasprotju z uredbo evropskega sveta in pa še več, preko tega novega instituta najema vozila z voznikom dodajate možnost, da bodo takšne prevoze lahko vozniki opravljali brez licenc, govorim o 57.c členu novele drugi odstavek. In pa četrti razlog, zakaj menim, da je ta novela škodljiva se tiče davčne politike in pa izpada prihodkov iz državne blagajne. Vemo, da so digitalna podjetja na nek način mojstri davčne optimizacije in davke praviloma plačujejo tam, kje jim je to najceneje, se pravi v davčnih oazah. In če pogledamo Uber, ki recimo od vsake vožnje vzame do 30 % provizije, ta provizija pristane na računu podjetja v tujini, kar pomeni, da naša država od tega denarja nima nič. Se pravi od prihodka, ki je bil ustvarjen v Sloveniji nima nič. In v LMŠ smo prepričani, da mora podjetje davek plačati tam, kjer je bila storitev izvedena. In naj vas spomnim, da smo v LMŠ in pa v ostali opoziciji pred kratkim vložili predlog uvedbe digitalnega davka, ki ga je ta koalicija enostavno povozila. torej trdim, da gre pri tej noveli zakona za lex uber. V Sloveniji deluje kar nekaj podjetij s področja sodelovalnega gospodarstva, pa za nobeno od teh podjetij zakonodaje nismo spreminjali. Tukaj pa jo spreminjamo in to očitno. V LMŠ nismo a priori proti sodelovalnemu gospodarstvu, to je model prihodnosti, s tem se jaz absolutno strinjam. Vendar pa smo prepričani, da je potrebno najprej urediti ostala področja in potem spremeniti področno zakonodajo. Govorim seveda o davčnem področju, govorim o delovnopravnem področju, potem pa lahko spreminjamo tudi Zakon o cestnem prometu. In vsled navedenemu predloga današnje novele jaz osebno ne bom podprl. Seveda se strinjam, da je na mestu tudi vprašanje glede tako imenovanega digitalnega davka. Kdaj ga bo sprejel ta Državni zbor je težko predvideti. Na področju OECD, niti Evropske komisije pravzaprav še ni nekega soglasja, na kak način bi ta davek sploh uvedli. Priznajmo si, da je že Cerarjeva in tudi Šarčeva Vlada se ukvarjala in želela neke premike narediti na področju, zdaj bom splošno rekel, delitvene ekonomije, pa ni šlo. Pa ni šlo. In ste imeli tudi udobno večino, da bi to lahko naredili. Zgleda, da je sedanja ureditev klasični taksiji, da je to optimalna, najboljša sploh in oh ureditev, naša kolegica Tadeja ima izkušnje zelo slabe, zelo slabe, kako jo je sindikat zaščitil je sama povedala in tega ne bom ponavljal, lahko pa preberete. Se pravi, želite, da je tako naprej kot je, da bodo zlorabe kot jih je kolegica doživljala. Nikakor pa ne napredek v smislu novih digitalnih tehnologij. Prvi smo za to, če bo prišlo do zlorab, da bo potrebno zakon popraviti, da pa je seveda potreben nadzor. FURS imamo, davčno inšpekcijo imamo, delovno inšpekcijo imamo, a je potrebna še kakšna, da se bodo vse te zadeve dejansko tudi nadzirale. Jaz pač vztrajam pri tem, da mi je veliko kompetentnejše mnenje strokovnjakov tukaj na tem področju, še enkrat gospod Marko Grobelnik, Inštitut Jožef Štefan, glasnik Slovenije o novostih v razvoju umetne inteligence in seveda tudi AMZS, direktorica in mnogi, mnogi drugi. Mladi si želijo digitalnih platform, ni me treba učiti, da je Uber in prevoz.org, da je to enako. Za mene kot uporabnika je pravzaprav vseeno, glavno da dobim dobro storitev, pa da ni draga.

Hvala lepa, spoštovani podpredsednik, kolegice in kolegi, spoštovani državni sekretar. Vsem lep pozdrav! Tema o taksi prevozih je bila na matičnem odboru zelo na široko obravnavana. In nekako ta razprava na matičnem odboru je nenazadnje dala tudi zelo jasne odgovore zakaj nekateri tako odločno nasprotujejo uvedbi digitalnim platformam na področju taksi prevozov. Na eni strani smo takrat na razpravi slišali v kako zelo zelo slabem položaju so vozniki taksisti. Kako delajo preko svojega delovnega časa, ne dobivajo plačanih nadur, ne dobivajo plačanega prevoza na delo, skratka od kolegice Tadeje smo tudi slišali, kakšna je prevlada, na kakšni ulici v mestu, v Ljubljani, kjer velja dejansko zakon močnejšega in če ta zakon močnejšega prekršiš si deležen groženj in tako naprej in tako naprej. Skratka, predstavniki voznikov taksijev so bili in zelo jasno predstavili, zelo dobro predstavili v kako slabem položaju so taksi vozniki. Po drugi strani pa tisti, ki nasprotujete uvedbi bi rekli novim platformam oziroma urejenosti področja taksi prevozov, pa vedno poudarjate v kako slab položaj bodo prišli ti taksi voznik in taksi družbe. Pa se jaz vprašam ali so še lahko v slabšem položaju kot so zdaj? zdaj? Kot tretje je bila zelo zanimiva razprava predsednice sindikata, ki zastopa taksi voznike. Ona je pa v uvodni razpravi samo napadla koalicijo in Vlado, kako slabe zakone pripravlja, kako je vse narobe in tako naprej. Kaj pa je Kaj pa je naloga sindikata, a ni naloga sindikata, da zaščiti delavce, da izboljša položaj dela, ona ni nič slišala tistega, da kako so jim kratene pravice voznikov taksistov, tega sploh ni slišala in to sploh ni v njenih nalogah po njeni miselnosti in po njeni razpravi. Če bi rekel dam zaključek, njena skrb je edina skrbe je, da pripelje čim več ljudi na proteste. To je naloga sindikalnih zaupnikov danes, to je sodobna naloga sindikalnih zaupnikov. To je edina naloga, za svoje delavce se pa sploh to z eno besedo ni na odboru podala, kako bi izboljšala stanje voznikov taksistov. Niti z eno besedo, poglejte si magnetogram,

Dala je pa vedeti, da pač njena naloga je pa, da pripelje na proteste svoje člane. Zdaj, iz tega, bi rekel, ta razprava je dala zelo jasno sliko, zakaj se tu nasprotuje temu zakonu, da se uvede red na področju taksi prevozov. Zelo jasno sliko, zelo jasen odgovor. Ta odgovor je, da naj ostane takšno stanje, kot je. To se pravi, stanje anarhije, stanje neurejenosti, stanje zakona močnejšega, stanje kralja tistega tistega vogala ulice, ki je že razdeljen vnaprej po celi Ljubljani, da ostane takšno stanje. To je, preberite si magnetogram odbora, matičnega odbora, zelo jasno boste dobili ta odgovor. Zelo jasno. Zato ker tem anarhija odgovarja. In danes vsi, ki zagovarjate, da naj ostane tako, kot je, zagovarjate nadaljevanje anarhije. Na področju taksi prevozov. Zdaj, kar se tiče digitalne obdavčitve. Jaz mislim, da ta digitalna obdavčitev ni tako daleč. Poglejte, ne me zdaj točno prijeti za besedo, zdaj ne vem, deset dni nazaj, približno, je bil sklep Evropske komisije, da se bo obdavčilo vso spletno naročanje z daljnega vzhoda. A ni to digitalno obdavčenje? Je, ne. To se pravi, je že v uvedbi, tako da tu, bi rekel, ob tem hitrem razvoju, tudi tu je moč, bi rekel, digitalna obdavčitev. Tako da ne zdaj tu, bi rekel, manipulirati s tem, da bo šel ves denar iz države, da država ne bo imela nič od tega in tako naprej. Pa govorite in navajate tu samo Uber pa Uber. To je lahko deset drugih firm, ki se lahko na novo postavijo v skladu, bi rekel, ustanovitvijo te digitalne platforme za taksi prevoze. In lahko v Republiki Sloveniji normalno delujejo in normalno plačujejo davke. Tu ni nobene omejitve. Najlažje je zagovarjati anarhijo in obstoječe stanje. To je najlažje. Pa jaz verjamem, da določene primerjave iz različnega dela sveta, kjer ravno tako, bi rekel, vladajo male in velike kršitve, in si tiste dajete za vzor. Nismo vsi enaki. Vsi ne krademo in vsi ne goljufamo. Nekaj nas je poštenih. Pa ne govorim osebno o sebi pa ne govorim, nobenega žaliti osebno, ne govorim o nobeni osebni ravni. Povsod so mahinacije, so bile in tudi v prihodnosti bodo. Ampak ne jemljimo pa tega za vzor. Mi apriori gledamo tako, da je te, da damo možnosti in ostalih nepravilnosti, da damo čim manjšo možnost. In če tu uvajamo digitalno platformo, kjer je sledljivost popolna, neizogibna, so tudi mahinacije, in zožamo manevrski prostor. Danes je pa ta manevrski prostor kar na široko odprt. V ta namen sem dal to primerjavo. Tako da ne bi zdaj kdo napačno komentiral to moje razmišljanje. Samo ta možnost je, da zožamo možnost in s tako transparentnimi, bi rekel, platformami, kjer so vsi podatki znani, je možnost mahinacij in nepravilnosti zelo zelo zelo majhna.

Stvar področja je taksi prevoze urediti in to bo dobro tako za vse uporabnike, boljše bo stanje tako za voznike taksije in nenazadnje tudi za državo, ki bo od tega pobrala nekaj davkov. Hvala. Hvala, predsedujoči. Saj bom kratek, ampak se moram odzvat na kolega Žnidarja. Ko je omenjal, da bomo s to novelo zožali možnost zlorab… Zdaj jaz sem v svoji razpravi zelo jasno povedal, pa me očitno ni dobro razumel, da bomo s to novelo še povečali možnost zlorab, namreč, vemo, kakšna je poslovna praksa tega podjetja, ki ga ne želi imenovat, pa ga bom jaz, Uberja, poznamo sodbe iz tujine, ki so evidentno ugotovile kršitve delovnopravne zakonodaje. Tako da, moje osebno prepričanje je, da se bo možnost zlorab še povečala, je pa res, da je težava v inšpekcijskih nadzorih. Že po obstoječi zakonodaji bi se lahko te zlorabe bistveno, in še enkrat bom povedal, v Sloveniji imamo en kup digitalnih platform, ki jih uporabljamo, ampak za nobeno od njih nismo spreminjal zakonodaje in to je dejstvo. In pa tretja stvar, ko se omenja digitalni davek, seveda se pripravlja ta zakonodaja, ampak se pripravlja že več let in jaz sem zelo skeptičen, da bo digitalni davek uveden, kar se tiče sodelovalnega gospodarstva, v roku, ne vem, Se bojim, da bo to trajalo bistveno dlje in to je to, na kar sem jaz opozoril in v tem času bo denar odtekal v tujino. Hvala, predsednik.

GoOpti, avtobuse ali razne taksije, to mi ni jasno. Mi ne želimo, v Levici, kot socialisti, da stvari ostanejo take, kot so, ker trenutno na področju taksi prevozov res vlada anarhija in vlada popoln trg. Mi, na drugi strani zagovarjamo demokratično plansko gospodarstvo in redne zaposlitve za vse in ta Vlada, še posebej Ministrstvo za delo, pod Novo Slovenijo, bi lahko izvedla usmerjen nadzor delovne inšpekcije na področju taksi prevozov in zagotovila redne pogodbe o zaposlitvi za vse taksiste, ki jih ta hip stiskajo dispečerji. razprave/ Ne, počne nekaj prav nasprotnega. Namesto raznih malih gazd, ki se jih v Sloveniji da preganjat v njihovih kršitvah, v državo vozi z spremembami zakonodaje in / nerazumljivo/ velikega prevozniškega gazda, ki je Uber, ki ga živa nadzorna inštanca v tej državi ne more poklicat na odgovornost, ker pri nas ne bo imel ne naslova, ne TRR-ja, ne ničesar, imel bo bančni račun v bančni oazi na Nizozemskem.

Zelo nekorektno in zavajajoče je govorit, da v Sloveniji vlada neka anarhija na področju prevozov v cestnem prometu, o čemer je govoril gospod Ljubo Žnidar in se je spraševal, če je lahko položaj taksistov sploh še slabši. Ja, seveda je lahko. Vi ga s to novelo zakona poslabšujete in ni res, da odpravljate ali pa popravljate položaj taksistov s to novelo. Govorit, da je tak zakon, kot ga imate vi zdaj na mizi, potrebno sprejet, zato, ker pa ljudje to podpirajo, ker si ljudje želijo teh sprememb, tako kot smo lahko lahko slišal od kolega Černigoja. Jaz spoštujem vsakršno mnenje, vse razprave, ampak dejstvo je, da če bi sprejemal zakone v tej državi, samo zato, ker si ljudje nekaj želijo, potem vprašanje, kakšen pravni red bi imeli ali pa obratno, če povem, če ne bi sprejemali nekih zakonov, ki si jih ljudje ne želijo, tudi vprašanje, kajne, recimo Zakon o vodah in tako naprej. 79. TRAK (VI) ki ga danes obravnavamo, ne naslavlja v bistvu vsebine celostno in ustvarja, po mojem mnenju, več odprtih vprašanj kot pa jih rešuje. To pa je problem. In ne naslavlja niti v enem členu situacije, o kateri je govorila na obeh odborih, ko se je ta zakon obravnaval, kolegice gospa Tadeja Šuštar, ne naslavlja te problematike. Govorim seveda o prekarizaciji, o kršenju delovnopravne zakonodaje, ki so jo deležni taksisti in tako naprej. Ta zakon, ta novela takšna kot je tega ne naslavlja. Dajmo biti toliko pošteni, pa ne zavajajmo ljudi, ki nas morebiti spremljajo. Vlada, po mojem mnenju, bi morala z vsem tem aparatom, ki ga ima, biti toliko odgovorna, da nekega takega zakona, ki gre v smer giganta kot je Uber, ne bi sprejemala na slepo, na slepo, če želite oziroma ne bi sprejemala v času, ko prej ne bi pripravila celostne problematike v zvezi z delovnopravno zakonodajo. In če prej ne bi pripravila vseh potrebnih zakonskih sprememb s katerimi bi naslovila tudi davčno zakonodajo. Ta vlada tega ni naredila, to smo že slišali v več današnjih razpravah in v resnici gre tukaj za nič drugega kot lobističen zakon. Slišali smo, gre za lex Uber, ki, po mojem mnenju, vsebina, besedilo zakona niti ne rabi imeti eksplicitno omenjenega Ubra. Če greste brati vsebino lahko vidite kaj zasleduje ta zakon. Če ne drugače, z uvajanjem novega instituta najema vozila z voznikom, za katerega ne bo potrebno imeti licence za opravljanje prevoza. In tukaj, gospod Horvat, zelo zavaja ko govori, da bodo morali vsi, ki bodo opravljali prevoze v cestnem prometu še vedno morali imeti licence. Ni res. Najem vozila z voznikom, kjer bo v bistvu prevoz potekal popolnoma enako kot če pokličemo taksi, za takšen prevoz voznik ne bo potreboval nobene licence. In to je treba priznati in povedati naglas. Gre za to, da v resnici v zakonu se pogoji za opravljanje prevozov v cestnem prometu krhajo, standardi se prilagajajo in nižajo, seveda, komu drugemu kot Uberju. Namesto da bi Uber, če bi želel vstopiti na slovenski trg prilagodil svoje poslovanje slovenski zakonodaji. Sedaj pa mi delamo ravno obratno. Slovensko zakonodajo prilagajamo nekemu Uberju. In to, po mojem mnenju, in po mnenju LMŠ ni okej, če se izrazim zelo na kratko. Nihče ne govori v v Poslanski skupini LMŠ, da smo a priori proti, da se nekako zakonsko regulira sodelovalno gospodarstvo, ampak ne na način kot ste se ga vi lotili v tej noveli. Tudi zavajanje s strani Horvata, seveda, digitalna aplikacije za naročanje prevozov imamo že danes. Saj Uber ni edini. Ampak za nikogar nismo šli spreminjati zakonodaje, samo za to podjetje. Sedaj pa vi meni povejte, če to ni očitno, da gre za lobističen zakon, lex Uber. Uber. Preden bi se lotili tovrstnih sprememb, ki seveda vsebinsko niti danes niso ne celovito zastavljene, niti niso korektno zastavljene, in preden bi imeli v ospredju

pred seboj skrb za slovenske državljane in državljanke, ki bodo na trgu izvajali to dejavnost in bi morala vsaka Vlada najprej poskrbeti, da jim ne bi bile kratene pravice delavcev, da ne bi prihajalo do takšnih situacij, kot jih je opisovala kolegica Šuštar. In samo za pojasnilo gospod Ljubo Žnidar, sindikat pa niso za to, da bodo bdeli nad kršitvami delovnopravne zakonodaje. To pa verjamem, da v tej hiši vsi vemo, da so za to inšpektorati in ni korektno, da na neko sindikalno predstavnico prelagamo to odgovornost za kršitve delovnopravne zakonodaje. Kakorkoli ta novela danes še enkrat ni celostna, ni v dobrobit tistim, ki bodo to dejavnost še naprej izvajali, ampak je v dobrobit spletnega giganta in pa morebiti nekaj uporabnikov, ki pač uporabljajo to storitev, brez da bi pomislili, da je pri tem treba pomisliti še na veliko več stvari, ki jih prinese za seboj takšna ureditev kot jo vi danes predlagate, kot pa samo zadovoljstvo gospoda Horvata, ki uporablja to storitev. To je nesprejemljivo in novele danes seveda ne bom podrla.

Jaz se bi tukaj na tem mestu rad zahvalil kolegici in podpredsednici in tudi sedaj predsedujoči gospe Tini Heferle v mojem in tudi Jožetovem imenu in v imenu Nove Slovenije, izgleda, da imamo novo oboževalko. Digitalizacija je neizbežna in tega se zavedamo vsi v tej dvorani, vsaj tisti, ki gledamo naprej in v celotni Sloveniji, Evropi in tudi svetu. Še enkrat bom ponovil, sedanji predlog ne posega v spremembo delovnega razmerja in tukaj mora biti jasno in glasno vsem tistim, ki ste govorili drugače. nekateri nam želite podtikati, da smo lobisti nekatere, neke korporacije, saj pri moji predhodnici, ko je uporabila besedo Uber sem se nehal šteti pri številki 12, pa je bilo to šele na začetku njene razprave. razprave. Jaz ne želim biti lobist nekaterih ameriških korporacij, če pa nekdo drugi uporablja njihovo ime več kot 12-krat, mogoče so pa plačani po njihovem imenu, ampak pustimo to. Jaz bi se obregnil še na par zadev, mogoče tudi na razpravo kolega, ki je bil v preteklosti zelo žaljiv. Jaz mislim, da je tudi kršil 8. člen, poslanec mora biti dostojen, spoštljiv, strpen in nediskriminatoren. To vidimo predvsem takrat, ko zmanjka argumentov in isti modus operandi smo videli pri predstavnikih taksistov, ko so jim zmanjkali argumenti, ko so videli, da bo ta zakon šel skozi so prenehali z argumentacijo svojega prav in so začeli z grožnjami, grozili so celo samemu ministru in tudi nekaterim poslancem. Ali je tak modus operandi sam od enega človeka ali celotne stranke pa presodite sami. Jaz bom ta zakon z veseljem podprl,

uporabniki in uporabnice želijo sprememb na tem področju, želijo si jasne slike, preglednosti in predvsem tudi nekih normalnih stroškov, ki jih bodo imeli pri koriščenju te storitve. Hvala za besedo. Hvala lepa, gospod Černigoj. Najprej brez skrbi, sem še vedno samo vaša kolegica poslanka, ne oboževalka, tako da, razjasniva to. Repliko je želel gospod Kordiš. Izvolite. Tako za očitno lobističen zakon gre, pove naslednje. Na ministrstvu pišemo zakonodajo, ki bo pomenila prihod Uberja v Slovenijo. Jernej Vrtovec, minister, 3. junij leto 2020, eno leto nazaj. Hvala lepa. Repliko je želel gospod Paulič. Izvolite. EDVARD PAULIČ (PS LMŠ): Hvala, predsedujoča. Zelo na kratko. Jaz se zavedam, da smo mi v Državnem zboru in da je debata bolj kot ne politična, ampak jaz bi vseeno želel tudi s strani gospoda Černigoja slišati argumente oziroma proti argumente navedbam, ki sem jih jaz v razpravi naštel dejstvo je, da gre pri tem zakonu za zakon, ki je pisan po meri ene korporacije. Tako da, predvsem je moja replika iz razloga, ker se nam očita, da

Če ne, zaključujemo razpravo. O amandmaju bomo v skladu s časovnim potek seje zbora odločali danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 17. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. In prehajamo na 17. točko dnevnega reda – na obravnavo predloga resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021 do 2025.

Izvolite, imate besedo. Gospod državni sekretar. BLAŽ KOŠOROK: Hvala lepa predsedujoča. Se opravičujem, ampak sem čakal, da bodo poslanci se izčrpali, pa da odgovorim na nekatere navedbe. Jaz sem tokrat danes slišal Uber, Uber, Uber. To ni Zakon o Uberju. To ni Zakon o Uberju. In toliko kolikokrat ste danes naredili reklamo tej korporaciji, brezplačno tisti, ki nasprotujete temu zakonu, so vam lahko samo hvaležni, če bodo res prišli. To je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Govorite o dveh členih, ki praktično, nikogar pa nisem slišal, da bi spregovoril tisto kar je bistveno, tudi o, ne vem, o integriranem javnem potniškem prometu, o tem kako pri določenih stvareh govorimo o tem, da pri koncesijskih aktih določamo snope linij, standard dostopnosti, standard kakovosti za javni potniški promet, ampak samo v enem členu. Poleg tega poslanec Paulič pa poslanka Heferle oziroma predsedujoča. 19. člen tretjega poglavja tega zakona, ki sploh ni odprt, govori o tem, da se pravica, se pravi, 19. člen, prvi odstavek govori, da se pravica za upravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v notranjem cestnem prometu pridobi z licenco. Kar je sprememba je tretji odstavek 57. člena, najem vozila z voznikom, ki govori o tem, da prevoze s prvega odstavka, to je najem vozila z voznikom, sme opravljati, lahko izvajajo osebe, ki imajo licenco za prevoz potnikov ali licenco za avtotaksi prevoze. Torej ne drži, da lahko izvajajo prevoze brez licence. Ne drži.

Govorili ste o tem, da je že položaj voznikov že zdaj oziroma taksistov slab, pa da ga bomo z zakonom samo še poslabšali. To je nelogično. V delovno-pravna razmerja sploh s tem zakonom sploh ne posegamo niti ne v zakonodajo, kar je bilo ugotovljeno.

tudi še naprej ostalo oziroma bomo pridobili, bodo pridobili možnost dodatnega zaslužka. Vsakdo bo lahko svobodno izbiral v tem med uporabo taksimetra ali pa digitalne aplikacije, ki jo bodo seveda morali izpolnjevati zelo stroge pogoje. Večja izbira bo koristila uporabnikom, tako domačim kot tujim, kot tudi ponudnikom storitev. Zakon prinaša po našem mnenju sigurno večjo transparentnost, zdaj v tem trenutku očitno prepotrebna in bo koristila tako domačim kot tujim uporabnikom. Dejstvo je, da je ta zakon, s tem zakonom oziroma z uveljavitvijo(?) zakona, spremembami in dopolnitvami, moderniziramo zastareli sistem, ki v tem trenutku onemogoča napredne tehnologije, aplikacije, če želite, brezstično plačevanje, in s tem bomo na koncu tisti, ki smo uporabniki taksi storitev, največ pridobili. Želim se še enkrat tudi na področje, ki ga s spremembami in dopolnitvami urejamo, torej na področje javnega potniškega prometa, gre za ključno, da se poenostavijo sistem enotnih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa, uvajamo pravno podlago za določitev, kot sem omenil uvodoma, snope linij kot enot za oblikovanje sklopov, ki bodo zdaj, ko prihaja razpis v okviru koncesij za izvajanje gospodarske javne službe medkrajevnega avtobusnega linijskega prevoza, še kako potrebni. Nelojalna konkurenca, Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z inšpekcijskimi službami bo še kako pazilo, da ne bo prihajalo do nelojalne konkurence med različnimi oblikami storitev. Zato mislimo, da so taksiji in najem vozila z voznikom, bodo postavljeni pod enake tržne pogoje. Za oboje morajo imeti sedež v Sloveniji, licenco za prevoz potnikov in pa dovoljenje občine, če je tako predpisano. Hvala lepa.

a vas lahko prosim, da dokler bom jaz vodila sejo, mi najprej pokažite z neko gesto, da želite besedo, in si potem ne jemljite sami besede, Za gledalce sem želela pojasniti, ker verjamem, da morda ne vejo vsi, s tega mesta, kjer sem, nimam pravice replicirati in vam ne bom replicirala, ker si ne bom dovolila takšne kršitve. Zdaj pa nimate še besede, ker se je najprej k besedi prijavil gospod poslanec Paulič. Če dovolite, gospod Paulič, izvolite, imate besedo. EDVARD PAULIČ (PS LMŠ): Ja, hvala lepa, jaz se bom vseeno odzval na besede državnega sekretarja, ker sem bil tudi eksplicitno omenjen v tem njegovem izvajanju. Najprej bom povedal, da pogrešam neke konkretne odgovore državnega sekretarja, recimo na temo davčne zakonodaje in pa na temo tega, kje bo, kje se bodo plačevali davki, v Sloveniji ali v tujini. Tega odgovora jaz danes nisem slišal. Vseeno pa pričakujem, da se bo državni sekretar oglasil, ker je že izrazil to željo / znak Kar se tiče pa same licence, je bilo pa zopet, bom rekel, zavajajoče s strani državnega sekretarja, ko je prebral samo eno alinejo iz 57.c člena, najem vozila z voznikom. Prebral je, da bodo prevoze lahko opravljale osebe, ki imajo licenco za prevoz potnikov, ali licenco za avtotaksi prevoze, pozabil pa je prebrati drugo alinejo, ki imajo veljavno dovoljenje iz prejšnjega odstavka, ta odstavek pa govori o tem, da lahko / znak za konec razprave/ občina komurkoli dodeli možnost prevozov.

Torej, kumulativno, poslanec, mora biti izpolnjen pogoj. Oba. Drugo pa je, kar sem pozabil na začetku povedati, da Vlada predlaga Državnemu zboru, da opravi tretjo obravnavo na isti, torej današnji seji. Se opravičujem za to pomanjkljivost, pa še enkrat se opravičujem, ker sem si vzel besedo.

predstavnici Vlade, državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc. Izvolite.

o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025. Ta predlog resolucije je, ta resolucija je pravzaprav tretja resolucija za jezikovno politiko, priprave nanjo so se začele že v letu 2017 po prevzemu mandata sedanjega ministra dr. Simonitija smo predlog resolucije ponovno dali, pregledali pregledali s strani strokovnih služb, dali v medresorsko usklajevanje in v marcu je Vlada predlog potrdila. kar zadeva samo resolucijo za jezikovno politiko je njen sprejem izredno pomemben, saj je to strateški dokument za naslednje petletno obdobje in zagotavlja stroki in politiki trdno podlago za premišljeno in sistematično usmerjanje jezikovne situacije v slovenski družbi. Nanjo so vezane tudi izpeljava določenih razpisov. Kot veste smo uspeli vključiti v letošnji proračun tudi uveljavitev Zakona o zagotavljanju nekaterih sredstev za nujne programe v kulturi in v tem okviru so predvideni tudi razpisi za jezikovno tehnologijo. Najsplošnejši cilj h kateremu bo sledila slovenska jezikovna politika v obdobju 2021-2025 je zagotovitev kakovostnega jezikovnega življenja za vse. Tako stroka kot politika sta v zadnjih letih na ravni strateških dokumentov prepoznali nekaj izzivov na katere se poskuša resolucija tudi celostno odzvati. Stanje, vplivi in učinki jezikovne politike se izrazito kažejo v jezikovni kulturi in jezikovni krajini države, govorci se vsepovsod srečujejo z vidno rabo slovenščine in seveda ob tem tudi z neustrezno rabo in kršitvami. Določbe, predpisi in zakoni, ki urejajo javno rabo so premalo zavezujoči in učinkoviti, poudarjamo, da bo potrebno povečati tudi nadzor in ukrepanje pristojnih inšpekcijskih služb, če bomo hoteli zagotoviti seveda rast jezikovnega znanja in rabe slovenskega jezika v čim širši javnosti. Drugi del je posvečen jezikovnemu izobraževanju, ki je prav tako izredno kompleksno področje jezikovne politike. Tematski sklopi, ki jih želi resolucija povezati v usklajeno celoto so slovenščina kot prvi jezik v Sloveniji, slovenščina kot prvi jezik po svetu, slovenščina kot drugi jezik, jeziki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, jeziki pripadnik in pripadnikov različnih manjšinskih etičnih skupnosti, jeziki priseljenskih skupnosti, tuji jeziki, osebe s posebnimi potrebami in prilagojenimi načini sporazumevanja v visokem šolstvu in drugi. Pri tem poudarjamo, da je resolucija napisana na način, da omogoča in seveda zagotavlja nujno sodelovanje vseh relevantnih deležnikov na tem področju. Namen pa je zagotoviti ustrezne okoliščine za izvajanje teh dejavnosti in seveda tudi zagotoviti osvajanje in znanje jezikov ter krepitev naših jezikovnih zmožnosti. Na področju jezikovne opremljenosti je zadnja resolucija prepoznala izzive, ki zahtevajo hitro in učinkovito ukrepanje 84. TRAK (VI) 15.55 (Nadaljevanje) in ti so zajemali tako izzive glede jezikovnega opisa in predpisa, kot kot jezikovno tehnoloških orodij in virov. Razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij v tem tisočletju ustvarja globalizirano okolje v katerem bi lahko zaradi morebitnega zaostanka v tehnološkem razvoju posamezni jeziki bili manj privlačni, odrinjeni in zato tudi dolgoročno ogroženi. Še posebej ko gre za državne jezike lahko ima to obširne negativne posledice za družbo. Tako da resolucija tudi v tem pogledu zagotavlja izvajanje določenih programov za jezikovno tehnologijo, nabavo jezikovne tehnologije in druge opreme. Od julija do decembra 2021 bo Slovenija drugič predsedovala Svetu Evropske unije. In v času predsedovanja bosta tako Slovenija kot slovenščina deležni znatno povečane protokolarne in medijske pozornosti, temu ustrezno so pripravljeni v naši službi tudi ustrezna pravila. Skrb za ugled, vidnost in promocijo slovenščine se bo torej štelo tudi med stalne naloge kot se šteje med stalne naloge slovenske jezikovne slovenske politike se bo štelo tudi v času predsedovanja kot pomemben cilj.

resolucija o jezikovni politiki orientirana na zdajšnje jezikovno stanje. Torej, upoštevanje sedanje situacije. Da pa seveda pri tem nikakor ne vključuje historičnih posebnosti posameznih jezikovnih govorov na območju Slovenije in da to upošteva druga zakonodaja. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA TINA Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kulturo, zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici odbora gospe Violeti Tomić. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovana predsedujoča. Odbor za kulturo je na 12. redni seji obravnaval predlog resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025, ki ga je v obravnavo in sprejem Državnemu zboru predložila vlada. Na seji odbora so sodelovali predstavniki Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, predstavnica Zakonodajno-pravne službe, predstavnik Državnega sveta in predstavnika Inštituta za slovenski jezik pri ZRC SAZU in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport. Odboru je bil posredovan predlog resolucije. Mnenje Zakonodajno-pravne službe, poročilo Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, mnenje Komisije državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, stališče Zavoda združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik in vloženi amandmaji kvalificiranih predlagateljev poslanskih skupin SDS, SMC in NSi, poslanskih skupin SAB, LMŠ in predlog za amandmaje odbora. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da amandmaji koalicijskih poslanskih skupin ustrezno upoštevajo pripombe ZPS. Predstavnik Državnega sveta, ki predlog resolucije je predstavil stališče Lektorskega družba zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in Društva za jezikovno tehnologijo. Predstojnik Inštituta za slovenski jezik pri ZRC SAZU je ocenil, da gre za vsebinsko korekten dokument in ob tem ocenil, da gre za…, opozoril, da brez finančne finančne podprtosti ne bo dosegel učinka, ki so ga strokovnjaki predvideli. Predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je povedal, da dokument ustrezno naslavlja področja, ki so ključna za nadaljevanje procesov v vertikali izobraževanja v visokem šolstvu in znanosti. V okviru razprave so članice in člani odbora izrazili podporo predlogu resolucije, ki ustrezno ureja vrsto vprašanj in se osredotoča na področje jezikovnega izobraževanja, ustrezno naslavlja uporabnike slovenskega znakovnega jezika in osebe s posebnimi potrebami, 85. TRAK: (TB) – 16.00 (nadaljevanje) sredstva za ohranjanje jezika se glede na prejšnjo resolucijo povečujejo. Zaobjema več ukrepov za bralno kulturo in pismenost, spodbuja razvoj sporazumevalne zmožnosti in pozitivnega odnosa do jezika. Spodbuja digitalizacijo in jezikovno infrastrukturo, velika pozornost je namenjena tehnologijam, ki omogočajo dostopnost do informacij za slepe in slabovidne. Poudarjeno je bilo, da je slovenski jezik temelj našega naroda in ga moramo zato v današnjem času globalizacije in digitalizacije še bolj negovati. Skozi zgodovino je slovenski jezik pokazal svoj izjemen borbeni duh, ki mu je omogočil razvoj in preživetje. Jezik povezuje ljudi različnih prepričanj, ki preko njega najdejo skupni jezik. Izpostavljeni so bili dodatni predlogi k posameznim ciljem in ukrepom resolucije, ki so jih predlagali v Zavodu združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik. Med drugim natančnejša opredelitev vloge sveta za slovenski jezik, zagotavljanje dostopnosti do tehnične opreme, podporo Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik, kot promotorju slovenskega znakovnega jezika, tolmačenje na daljavo in tako dalje. Nekateri razpravljavci so opozorili na pomanjkljivosti, ki bi jih resolucija morala vsebovati. Promocija študija slovenskega jezika na italijanskih univerzah in podobno. Zavzemanje za krepitev slovenistk na Univerzah v Trstu in Vidmu, zaposlitev dodatnih učiteljic asistentk in učiteljev asistentov iz Slovenije, kot dodatne pomoči pri pouku slovenščine v Porabju. Opozorjeno je bilo na dejstvo, da prekmurski jezik v resoluciji ni omenjen, zato sta bila predlagana amandmaja odbora, ki sta se nanašala na nujnost seznanja s pomenom prekmurščine in sofinanciranje projektov, ki omogočajo ohranjanje razvoj in promocijo prekmurskega jezika. Kritike so se nanašale tudi na odsotnost časovnice glede izvrševanja ciljev, ki jih resolucija določa, pomanjkanje dodatne skrbe za dostopnost literature v slovenskem jeziku, kritično stanje na področju bralne kulture in bralne pismenosti mladih in odraslih, premajhno pozornost / znak za konec razprave/ pisani besedi, preveliko rabo tujih jezikov, problematiko narečij in tako dalje. Po končani razpravi o posameznih poglavij predloga resolucije, je odbor sprejel amandmaje Poslanskih skupin koalicije SDS, NSi in SMC, ni pa sprejel amandmajev Poslanskih skupin SAB, LMŠ in predlog za amandmaje odbora. Odbor je glasoval o vseh poglavjih predloga resolucije skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje, je pripravljeno besedo dopolnjenega predloga resolucije, / znak za konec razprave/ v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Hvala. Hvala lepa tudi vam. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prva dobi besedo gospa Tadeja Šuštar. Predstavila bo stališče Poslanske skupine NSi. Izvolite. TADEJA Hvala za besedo. Danes obravnavamo resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025. Sredstva za ohranjanje in razvoj jezika se glede na prejšnjo resolucijo povečujejo, kar v Novi Sloveniji – krščanskih demokratih močno pozdravljamo. Iz prejšnjih 23 milijonov evrov, se sredstva povečujejo na 44 milijonov evrov. Slovenska jezikovna politika skrbi za čim kakovostnejši pouk slovenščine, kot prvega jezika na območju Republike Slovenije, ter za čim večjo dostopnost pouka slovenščine za Slovenke in Slovence, zunaj meja Republike Slovenije. V izobraževalnem sistemu poskuša čim bolje upoštevati potrebe tistih otrok in mladih priseljenk in priseljencev, ki jim je slovenščina drugi jezik, tudi za gluhe in naglušne otroke. Prav tako pa promovira tudi izpopolnjevanje pri odraslih govorcih, ki jim je slovenščina drugi ali tretji jezik oziroma se učijo slovenščine v tujini. Cilj je, da bi bili govorci in govorke slovenščine jezikovno usposobljeni in ozaveščeni, ter da bi dosegli zmožnost učinkovite rabe prvega tujega jezika, ter imeli možnost razviti tudi drugi tuji ali dodatni jezik, v skladu s potrebami, tako na področju splošne, kot poklicne rabe. Slovenija se z resolucijo zavezuje k spodbujanju medsebojnega razumevanja, solidarnosti in družbene kohezije. Jezikovno izobraževanje ima ključno vlogo pri uresničevanju navedenih usmeritev, še posebno vlogo pri razvoju pa imajo učiteljice in učitelji slovenščine, drugih jezikov in tudi drugih nejezikovnih predmetov. Ključno podporo tem dejavnostim zagotavljajo šolske knjižnice katerih vlogo je potrebno okrepiti. Resolucija zaobjema več ukrepov za bralno kulturo in pismenost, spodbuja razvoj sporazumevalne zmožnosti in pozitivnega odnosa do jezika in jezikovne kulture v družbenem okolju. Slovenska jezikovna politika s posebno pozornostjo spremlja tudi učenje slovenščine kot sosedskega jezika v Italiji, Avstriji, Hrvaški in Madžarski. Ukrepi v resoluciji so intenzivnejši in je zanj namenjenih več sredstev. Na področju jezikovne opremljenosti resolucija spodbuja tudi digitalizacijo in jezikovno infrastrukturo, kar pa zahteva hitro ukrepanje, saj je ključna prisotnost na svetovnem spletu. Pomembno je, da se veliko pozornosti namenja tehnologijam in digitalizaciji, ki dostopnost do gradiv in informacij zagotavljate tudi slepim in slabovidnim, gluhoslepim, ljudem z govorno-jezikovnimi težavami in ljudem z disleksijo. Pri izražanju v materinem jeziku gre za sposobnost izražanja in interpretacije svojih misli, občutev in dejstev, tako ustni kot tudi v pisni obliki, na primer poslušanje, govorjenje, branje in pisanje ter medsebojno komuniciranje v jezikovno primerni obliki ter načinu vseh življenjskih okoliščinah, vzgoji in izobraževanju, doma, na delu in v prostem času. V Novi Sloveniji – krščanski demokrati bomo predlagano resolucijo soglasno podprli, saj zagotavlja dodatna sredstva za razvoj in uporabo slovenskega jezika, prav tako pa spodbuja digitalizacijo in tehnološki napredek tudi na področju jezika in medsebojnega sporazumevanja. Hvala. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. Gospa Mojca Žnidarič bo predstavila stališče Poslanske skupine SMC. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Danes potrjujemo že tretjo resolucijo o jezikovni politiki v zadnjih 30. letih, tokrat za obdobje 2021 do 2025. Kot smo slišali na matičnem odboru od predstavnikov ministrstva za kulturo, resolucija zagotavlja stroki in politiki podlagi na področju jezikovne politike najsplošnejša vrednost resolucije pa je zagotovitev kakovostnega jezikoslovnega življenja za vse. Slišali pa smo tudi veliko prizadevanj za nadaljnji razvoj slovenščine brez nepotrebnih tujk in pohvale po večanju sredstev, ki se z resolucijo namenja izvajanju ukrepov. Resolucija se osredotoča na področja jezikovnega izobraževanja in jezikovne opremljenosti na splošno jezikovno kulturo in jezikovno krajino zakonodajne in druge pravne akte oziroma dokumente slovenske jezikovne politike ter na aktualno predsedovanje Slovenije Svetu EU. Slednja je priložnost za vse nas, ki jo lahko v tem času izkoristimo za večjo prepoznavnost slovenskega jezika izven naših meja. Je tudi dokaz kot so nekateri že na delovnem telesu povedali, da presežemo diskurz o majhnosti našega kulturnega in jezikoslovnega prostora, saj se velikost naroda in prepoznavnost jezika ne meri zgolj v številkah prebivalstva in kvadratnih metrih ozemlja. Zato je izjemnega pomena, da se z resolucijo še večja skrb namenja bralni kulturi in pismenosti. Prav posebna pozornost je namenjena razvoju sporazumevalne zmožnosti in pozitivnega odnosa do jezika in jezikovne kulture ne samo v izobraževalnem procesu, temveč tudi v družinskem okolju. Poudarek je tudi na slovenskem znakovnem jeziku in osebah s posebnimi potrebami, ki svoje sporazumevalne potrebe uresničujejo na številne načine znakovno, z brajlico, s povečanim tiskom ali drugimi prilagojenimi načini sporazumevanja. Ob tej priložnosti pozdravljamo vsa prizadevanja za ohranjanje enotnega kulturnega prostora vključno z našimi sorojaki v zamejstvu in po svetu. Slovenska skupnost v sosednjih državah, zdomstvo in izseljenstvo so našli posebna mesta v resoluciji s konkretiziranimi cilji in ukrepi za zagotovitev možnosti (nadaljevanje) v slovenščini za pripadnike ter skupnosti za spodbujanje rabe in učenja slovenščine v vseh skupinah z izkazanim interesom ter za krepitev interesa tam, kjer je šibak. Ukrepi namenjeni krepitvi položaja slovenske manjšine celovito naslavljajo neprekinjeno raziskovanje narodnega, družbenega in jezikovnega položaja slovenske skupnosti, rabe slovenskega knjižnega jezika in njegovih različic ter tudi narečij. Na novo pa v resoluciji najdemo ukrepe, ki so namenjeni ohranjanju slovenske jezikovne kulture in jezikovne krajine države. Poleg ukrepov predvidenih v resoluciji ne smemo pozabiti, da je vsak od nas odgovoren za prispevek k ozaveščanju o pomenu in vlogi javne rabe slovenskega jezika. Slovenski jezik je za nekatere materni jezik, za druge pa jezik okolja, v katerem živijo in ustvarjajo. Zato je pomembno, da so ukrepi usmerjeni v spodbujanje učenja in rabe slovenskega jezika, ne samo na vseh ravneh temveč tudi za vse ciljne skupine. Vse to pričujoča resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko omogoča in spodbuja. V Poslanski skupini Stranke Modernega centra bomo predlog resolucije seveda podprli. Za konec pa tako, jaz sem Prlečka in upam, kaj vsi vete, kaj je prvi slovenski tabor bio v Lotmerke, središči Prlekije in na totih taborih so se fejst borili za naš jezik. Še nekaj vam moram vsem povedati in to še fejst dobro punem(?), te, kdo mi je gospod Židan čestital k izvolitvi v parlament, mi je na koncu rekel, toti lepi naglas pa obdrži in tega se jaz držim. Mi pa zdaj vabimo gospoda Židana, ko nam njegov amandma predstavi v celoti v prekrasni prekmurščini. Hvala, ker ste mi prisluhnili. Hvala lepa tudi vam. Stališče Poslanske skupine SAB bo predstavil gospod Marko Bandelli. Izvolite. MARKO Spoštovani. Materni jezik je temelj identitete in kulture naroda, posameznika. Pomembno je, da materinščino negujemo kot posamezniki, vendar to ni dovolj. K njenemu razvoju in ohranjanju morata strmeti tudi stroka in politika. In glavni temelj in izhodišče za to predstavlja prav resolucija, ki jo danes obravnavamo. Iz nje izhajajo bistvene smernice na podlagi katerih stroka in politika usmerjata jezikovno situacijo v družbi, zato je zelo pomembno, katere vsebinske poudarke prinaša dokument, na kaj se osredotoča, kako je strukturiran, kakšne novosti prinaša v primerjavi s prejšnjo različico in tako naprej. Že ob obravnavi resolucije na delovnih telesih sem poudaril, da je dokument dober, pregleden in dobro razdeljen. Pregled odzivov na osnutek resolucije je pokazal, da je bilo upoštevano veliko bistvenih pripomb, bi pa bile lahko pripombe zainteresirane predvsem strokovne javnosti mestoma tudi obsežnejše upoštevane. Prav tako sem že tedaj poudaril, da so v resolucijo dobro vključena aktualna družbeno politična dogajanja. Eno takšnih je denimo tudi vključitev repatriiranih oseb. Vemo, kakšni napori so bili leta 2019 usmerjeni od strani Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, takrat še pod vodstvom našega ministra Petra Česnika, da smo v Slovenijo pripeljali osebe slovenskega rodu iz Venezuele. In zelo dobro se mi zdi, da je bila tudi ta skupina takoj vključena v program, v okviru podpoglavja slovenščina kot tuji jezik. Predhodne resolucije jih niso vključevale, zato je jasno, da gre pri tem za dober odziv na dogajanja. Dejstvo je, da je znanje tako tako kot za pripadnike narodnih skupnosti, manjšinskih etničnih skupnosti, priseljenskih skupnosti in tako dalje ključnega pomena, da imajo možnost učenja slovenščine. To je namreč bistvo zato, da imajo enake možnosti za zaposlitev, za dostop do informacij, za razvoj za življenje na sploh. Še ena pozitivna stvar je, da so v predlogu resolucije opazni tudi koraki v smeri debirokratizacije, 88. TRAK (VI) 16.15 (Nadaljevanje) v obliki odprave administrativnih ovir, denimo za lažji dostop do univerzitetnega izobraževanja v Republiki Sloveniji za tiste, ki uporabljajo slovenščino kot svoj prvi ali drugi jezik živijo pa zunaj naših meja. To je tista prava debirokratizacija, ki bi lahko služila za zgled tudi pripravljavcem zakona o debirokratizaciji, ki se, kot vemo, dotika tudi številnih vprašanj, ki z debirokratizacijo nimajo nič skupnega. V resoluciji je dobrodošlo tudi upoštevanje teženj v skladu s katerimi deluje svet in v tem kontekstu posvečanje pozornosti digitalizaciji, ki zaznamuje in bo še bolj zaznamovala vsa področja naših življenj. Kljub dobrim stvarem, ki sem jih izpostavil, pa smo v PS SAB prepričani, da bi lahko bila resolucija še boljša. Obžalujemo, da na matičnem delovnem telesu ni bil sprejet noben amandma, ki smo jih vložile opozicijske poslanske skupine in ki bi, po našem mnenju, resolucijo še izboljšali.

Sprejem resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025 strateškega dokumenta za naslednje petletno obdobje je pomemben, ker zagotavlja stroki in politiki trdno podlago za premišljeno in sistematično usmerjenje jezikovne situacije v slovenski družbi. Nova resolucija se osredotoča na področje jezikovnega izobraževanja in jezikovne opremljenosti, na splošno jezikovno kulturo in jezikovno krajino ter na bližnje predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v letu 2021. Strateška naravnanost in osredotočenost na uresničevanje ključnih področij jezikovne politike v naslednjem obdobju omogočata večjo sistematičnost in usklajenost nosilcev, s tem pa tudi bolj realno uresničevanje nalog oziroma ukrepov. Štiri glavna poglavja nacionalnega programa so: prvič - jezikovno izobraževanje, drugič – jezikovna opremljenost, tretjič – zakonodajni in drugi pravno veljavni dokumenti slovenske jezikovne politike ter četrtič – slovenščina kot uradni jezik Evropske unije. V ospredju so poimenovanja različnih ustanov, podjetij, trgovin, lokalov in objektov ter prireditev in dogodkov. Skratka, imena ter obvestilni in reklamni javni napisi v neslovenskem jeziku. Vsa taka poimenovanja, oglasi, vabila in podobno v tujem jeziku, zlasti so toliko bolj vprašljivi in nerazumljivi, ker jih izberejo, uporabljajo in objavljajo slovenske pravne in fizične osebe, namenjeni pa so predvsem slovenski javnosti, uporabnikom, poleg tega jih je z leti vedno več. Določbe, predpisi in zakoni, ki urejajo javno rabo slovenščine so, kot kažejo strokovni zapisi, prispevki v medijih, študije, raziskave in podobno, pa tudi ugotovitve pristojnih inšpekcijskih služb ob pritožbah državljanov premalo zavezujoči in učinkoviti, včasih preveč restriktivni, včasih pa nejasni ali nedorečeno ob nastajanju novih drugačnih okoliščin rabe jezika ter dopuščajo različne interpretacije. Prav tako bi morali zajeti oziroma upoštevati široke potrebe in različne interese uporabnik in uporabnic slovenskega jezika na vseh področjih javnega življenja, zato bodo verjetno potrebne tudi nekatere spremembe v zakonodaji. Povečati se bosta morala nadzor in ukrepanje pristojnih inšpekcijskih služb. Na narodnost mešanih območjih pa je seveda tudi treba upoštevati pravila dvojezičnosti. Skrb zbujajoče je dejstvo, da se je v zadnji mednarodni primerjalni raziskavi o merjenju kompetenc odraslih Slovenija na vseh merjenih področjih spretnosti tudi pri besedilnih spretnostih znašla pod povprečjem OECD in EU. V Sloveniji ima kar tretjina prebivalcev med 16 in 65 letom tako nizko raven besedilnih spretnosti, da jih to ovira pri delu in vključevanju v družbo, brati pa so sposobni le kratka in preprosta besedila. Nadalje rezultati kažejo, da je višja raven spretnosti tesno povezana z višjo ravnjo produktivnosti zaposlovanja in prihodkov. Prednostna usmeritev jezikovne politike Republike Slovenije čim boljše poznavanje slovenskega jezika, dosledno zagotavljanje slovenskih imen podjetij ter zavest o posebnem statusu slovenščine kot materinega jezika, še posebej na območjih zunaj Republike Slovenije. V skladu s tradicijo pozitivnega vrednotenja znanja različnih tujih jezikov in glede na sodobne potrebe po konkurenčnosti, odprtosti in demokratičnosti Slovenije pa se ob tem upošteva jezikovna raznolikost 89. TRAK: (NB) – 16.20 (Nadaljevanje) Cilj je, da bi bili govorci in govorke slovenščine jezikovno usposobljeni in ozaveščeni, ter da bi dosegli zmožnost učinkovite rabe prvega tujega jezika ter imeli možnost razviti tudi drugi tuj ali dodatni jezik v skladu s potrebami ako na področju splošne kot poklicne rabe. Pri tem naj se utrjuje zavest o položaju slovenščine kot uradnega jezika v Republiki Sloveniji, o tem, da je slovenščina materni jezik večine prebivalstva, pa tudi drugi ali tuj jezik za številne govorke in govorce drugih maternih jezikov ter o enakovrednosti vseh jezikov.

Hvala za besedo, podpredsednica. V obravnavi Državnega zbora je že tretja resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko, ki bo veljala za obdobje 2021-2025. namen tretje resolucije je prenesti in ohraniti cilje in ukrepe, ki so tekom prejšnjih obdobij doprinesle k pozitivnim rezultatom in izboljšanju področja jezikovne politike. V prihodnje pa bo resolucija tudi nadgradila ukrepe ker so bile opažene določene vrzeli pri izvajanju ukrepov in doseganje ciljev. To je še posebej pomembno v današnjih časih, ko je utemeljeno ohranitev slovenščine ogroženo. Vse večje opaziti rabe slenga kot tudi rabo angleščine kot prvega jezika, na primer v oglasil, poimenovanjih in vabilih. Pri tem gre tako za kršenje jezikovne pravice kot večine. Poleg tega pa tudi za samoomejevanje slovenščine v javni rabi. V Sloveniji pa bo potrebno tudi v prihodnje narediti korak naprej proti zastavljenim ciljem in ukrepom, ki bodo izboljšali bralno pismenost. Po zadnjih podatkih OECD za bralno pismenost iz obdobja 2012-2015, je bila Slovenija glede na povprečje držav članic EU in OECD pod povprečjem za starostno skupino 16 do 65 let. Za izboljšanje bralne pismenosti v prihodnje je lahko eden od ključnih faktorjev že povečana zanimanja za branje v zgodnjem otroštvu. Za jezikovno opremljenost bo tudi pomemben prehod in razvoj digitalne pismenosti, kar se je izkazalo za nujen v času šolanja na daljavo. Še posebej, ko so se pojavile tudi nekatere tehnične težave na državni ravni v času epidemije COVID-19. Še posebej pa bo morala Slovenija spremljati situacijo v sosednjih državah, predvsem v Italiji in Avstriji ter preko diplomacije tudi poskušati doseči premik in si prizadevati, da se zavaruje pristnost slovenščine. Ne smemo pozabiti, da so še prejšnje leto v mesecu oktobru ob 100 obletnici plebiscita s strani pobude slovenskega konsenza za ustavne pravice skupnost koroških Slovencev in Slovenk ter kluba slovenskih študent in študentov na Koroškem, v Celovcu, na Dunaju in v Gradcu opozarjali, da Avstrija v celoti ne izpolnjuje pravic manjšine. V Poslanski skupini LMŠ smo pri obravnavi resolucije želeli tudi dobronamerno nadgraditi in dopolniti resolucijo z amandmaji, ki so se nanašali na večjo spodbudo promocije slovenskega jezika po svetu preko lektorjev, vendar je koalicija dani predlog zavrnila. Prav tako smo vezano na pripombe Zavoda za združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik vložili v Poslanski skupini LMŠ amandmaje, ki bi dopolnile resolucije z vidika znakovnega jezika. Vseeno je koalicija glasovala proti sprejetju amandmajev, ki bi doprinesle k dopolnitvi resolucije z vidika podpoglavja slovenskega znakovnega jezika, kar nas žalosti. Bomo pa kljub temu v Poslanski skupini LMŠ podprli amandmaje

spoštovana gospa podpredsednica, drage poslanke, spoštovani poslanci, spoštovana državna sekretarka s sodelavcem, vsi lepo pozdravljeni. Resolucija, ki je danes pred nami, je pomemben državni dokument 16.25 (nadaljevanje) da jo bomo poslanke in poslanci Socialnih demokratov podprli. Odločil sem se, da ne bom govoril o zgodovini, je pomemben dokument in ga je potrebno podpreti. Rad bi pa še o treh stvareh spregovoril. O vljudni prošnji in povabilu, da spoštovane poslanke in poslanci podprete omembo prekmurščine, prekmurskega jezika v resoluciji. Prekmurski jezik je bil že knjižni jezik. Prekmurski jezik je jezik, ki ima sedaj status tako nadnarečja, kakor tudi regijskega jezika. Prekmurski jezik je jezik, ki je vpisan v razvid nesnovne kulturne dediščine. Prekmurski jezik je jezik, od katerega je v resnici odvisen obstoj naše manjšine v Porabju. In nenazadnje, vpis prekmurščine v ta pomemben dokument je podprl tudi dr. Kozma Ahačič na pristojnem odboru. Gospod doktor ni kar nekdo, je predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kot drugo, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, prejšnji teden smo z 78 glasovi za in brez glasu proti podprli Zakon o spremembi slovenske ustave. Kot peta država v Evropi govorimo o uporabi in razvoju slovenskega znakovnega jezika, uporabi, tam kjer živita obe manjšini, njihovega znakovnega jezika in kot prva država na svetu o jeziku gluho-slepih. Prav je, da v prihodnji resoluciji bo to področje širše razdelano. In nenazadnje, spoštovane poslanke in poslanci, verjamem, da smo vsi pozorni na dopis, ki smo ga žal dobili šele včeraj. Gre za dopis Avto-moto zveze Slovenije in Zveze potrošnikov. Opozarjajo, da je vse več naprav povezanih z digitalnim upravljanjem in praviloma v tujem jeziku. In sami opozarjajo na nevarnost, saj vsi ljudje tujih jezikov ne razumejo, jaz bom pa opozoril na drugo nevarnost. Da v kolikor ne bodo tudi v tem svetu uporabljen slovenski jezik, vodi pot slovenski jezik v tako imenovani folklorni jezik. To je sedaj največji izziv, pred katerim v resnici smo. Izziv, ki mora biti s temi krepkimi 40 milijoni, ki so v resoluciji na razpolago, res podprt in izziv, ki mora biti bolje rešen tudi v drugi zakonodaji. Hvala za vašo pozornost, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa tudi vam. Kot zadnji bo stališče poslanske skupine Levica predstavil gospod Boštjan Koražija, izvolite. / nerazumljivo/ najlepša hvala. Predlog resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko, ki je pred nami, v Levici seveda podpiramo. gre za tretjo takšno resolucijo. Med splošnimi cilji so predvsem ozaveščenost o vlogi javne rabe slovenščine in o različnih potrebah ter načinih sporazumevanja v okviru različnih skupin ter o dodani vrednosti večjezičnosti v multikulturni družbi. Med drugimi cilji so še spremljanje jezikovnega stanja, posebna skrb za osebe s posebnimi potrebami, dostop do kakovostnih slovenskih prevodov tujejezičnih del in kakovostnih prevodi slovenskih del v tuje jezike. Zlasti na področju prevodov se nam zdi predlog resolucije preskop. S področji jezikovnega izobraževanja bi rad zlasti naglasil pomembno vlogo razvoja bralne pismenosti in bralne kulture za učinkovito sporazumevanje. Vsa sodobna tehnologija nam ne pomaga kaj dosti, če ljudi na vseh stopnjah ne vzpodbujamo k branju. Žalostno stanje funkcionalne bralne in jezikovne sposobnosti lahko opazimo na vseh ravneh. Tehnologija pri tem ni več toliko pomembna, ali gre torej za klasične ali e-knjige, čeravno številne raziskave kažejo na veliko prednost branja knjig v fizični obliki. Zlasti na sposobnost pomnjenja vplivajo oziroma vpliva branje knjig v fizični obliki, saj je pri tej obliki vključenih več antropoloških momentov, ki vplivajo na samo tehniko pomnjenja. Če se tako izrazim, gre torej za sam način, kako možgani shranjujejo in povezujejo prejete informacije, ki presegajo zgolj besediščno ali vsebinsko raven. 91. TRAK (VI) 16.30 (Nadaljevanje) Še en vidik uporabe slovenščine, ki je v preteklosti doživela več pritiskov bi rad spomnil na rabo slovenskega jezika v znanosti. Pretirana uporaba zlasti angleščine oziroma sklicevanje na njeno širšo vrednost je dolgoročno pogubna za sam razvoj slovenske strokovno znanstvene terminologije in strokovnost znanstvenega pisanja nasploh ne glede na znanstveno disciplino od humanistike do tehničnih znanosti. Pomembno področje je tudi raba slovenščine kot uradovalnega jezika. Ob čustvenih kompetencah za delo z ljudmi, ki vse bolj omanjkajo pri različnih uslužbencih in bi morali biti veliko bolj poudarjeni pri njihovem zaposlovanju je ravno nadgrajevanje jezikovne zmožnosti javnih uslužbencev izjemnega pomena. Naj pri tem dodam dopuščanje raznih tujejezičnih imen podjetij pri njihovi registraciji, na katere ste že tudi prej vsi opozarjali. Aktivnosti na področju naših manjšin, zlasti področje dvojezične, izobraževalne in kulturne dejavnosti, kakor tudi spodujanje rabe slovenščine med zamejci, zdomci ter izseljenci in učenje slovenščine kot drugega ali tujega jezika je prav tako potrebno posebno pozornost matične države. Naj ob tem samo spomnim na pomen razvoja slovenskega znakovnega jezika, kakor tudi rabe slovenščine za slepe in slabovidne ter gluhoslepe. Dobro je tudi stalna podpora izvajanja pouka maternih jezikov, ne le med otroci uradno priznanih manjšin in Romi, ampak tudi med priseljenimi. A izvajati se mora na način, da se v nobenem primeru ne zanemari vloga slovenščine. Eno pomembnih orodij popularizacije slovenskega jezika je gotovo tudi digitalizacija virov in njihova odprta dostopnost. V tej zvezi naj spomnim samo na potrebo po hitrejšem digitaliziranju obstoječega pisnega in govorjenega slovenskega gradiva ter njegovo shranjevanje v kar najbolj odprtem dostopu. Posebnega pomena pri tem je nesnovna jezikovna dediščina, torej narečja in govorjen jezik, ki se vse bolj staplja v večje enote, pri tem pa izginjajo predvsem manjše različne rabe, ki so bile lahko skozi daljše časovno obdobje določujoče za neko krajevno jezikovno rabo. Seveda k temu pripomorejo tudi večja nihanja v priseljevanju prebivalstva, ki ga omogoča sodobni način življenja. Ravno zaradi namena resolucije, da varuje in pospešuje rabo slovenskega jezika pa moram opozoriti, da slednja uporaba nekaj neposrečenih besednih zvez naj izpostavim večkrat uporabljeno besedo zvezo prevladujočo vlogo slovenščine v uradnem, javnem pa tudi zasebnem življenju. Slovenščina je uradni jezik Republike Slovenije in ustavno varovana vrednota, zato ne moremo govoriti o njeni prevladujoči vlogi v matični državi. obžalujemo dejstvo, da je Odbor za kulturo na 12. seji, 15. maja letos, ob obravnavi dotične resolucije zavrnil vsa dopolnila opozicije glede izboljšav na področju sporazumevalne vloge slovenskega znakovnega jezika, statusa tolmačev in tolmačic ter dostopnosti tehnične in programske opreme za tolmačenje na daljavo, kar gre neposredno v škodo oseb s posebnimi potrebami in prilagojenimi načini sporazumevanja. To je še zlasti zaskrbljujoče, saj se je zgodilo tik pred vpisom znakovnega jezika v Ustavo. Kljub vsemu, kot že rečeno, bomo predlagano resolucijo podprli in na koncu bom samo še rekel, nekaj z mojega prejšnjega in bodočega foha, ko vsi po domače govorite danes. Idite v knjižnico, pa berite knjige oziroma si jih sposodite. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o poglavjih in vloženih amandmajih. K poglavju 1, torej uvodu, podpoglavju 1.4. Nosilci dejavne jezikovne politike, dajem v razpravo poglavje 1 in podpoglavje 1.4. z naslovom Nosilci dejavne jezikovne politike ter amandma poslanskih skupin SD, Levica in SAB. Želi kdo besedo? (Da.) Prijavil se je mag. Dejan Židan. Izvolite. Hvala, gospa podpredsednica. Ne bom ponavljal argumentov, ker sedaj že nekaj časa govorim. Rad bi pri tej točki podal samo eno pojasnilo. K obstoju in razvoju prekmurskega je marsikdo prispeval, tudi ljudje, ki ste tukaj prisotni, vključno s poslancem gospodom Jožetom Horvatom. Jaz se tega zavedam in to spoštujem. Idealno bi bilo, da bi uspeli prekmurski jezik kot neke vrste darilo

torej ob priključitvi 100. obletnici priključitve Prekmurja Sloveniji in priključitve k slovenskemu narodu. Ampak včasih je boljše prepozno kot pa nikoli. To je zame pomemben argument. Bil sem tudi vprašan, zakaj z amandmaji nismo prišli že pred sejo pristojnega odbora, kjer bi se lahko pogovorili in dobili širše soglasje. moram zelo odprto povedati, da sam nisem član odbora, ki je pristojno za to področje in razlog, da sem bil tam je bil pač pomoč poslancu, ki ni mogel priti, zato je bil način poteka takšen, da sem z amandmaji prišel neposredno na odbor. Izjemno pomembna pa je bila podpora, ki jo je izrekel predstojnik Inštituta Inštituta za slovenski jezik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. In jaz si želim, da tovrstne razprave res ne bi bile politične, pač se je dogodilo, da je konkretni poslanec prišel, ker je pač bila takrat v bistvu takšno stanje s tem amandmajem, lahko bi prišel tudi kdorkoli drug, šteje pa glas za prekmurski jezik, zato spoštovana poslanke, spoštovani poslanci, res vas prosim za podporo. Hvala vam.

Res je, okoli našega maternega jezika se ne moremo in ne smemo prepirati. Me je pa kolegica Mojca Žnidarič navdušila s svojo prleščino, saj sem prav povedal, in dovolite, da namesto uvoda nekaj povem v prekmurščini. Matern' jezik, kinč predragi, ki so te nam mati dali v živi spomin svojih vrlin, ljübimo te z cele düše i častimo nad vse više. Živi, živi v vsakem časi matern' jezik. je napisal Jožef Klekl Starejši, duhovni oče združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom pred nekaj več kot 100 leti. Ker imam rad obletnice gospe in gospodje, tudi danes je ena 100-letnica zelo pomembna. Na nek način obžalujem, da se ji ni poklonil, ampak je še čas, tudi Državni zbor. Namreč, na današnji dan pred natanko 100 leti, torej 1. junija 1921 se je prva skupina Primorcev in Istranov naselila v izpraznjeni pristavi v sedanjo kolonijo v Petišovcih pri Lendavi v Prekmurju. Prispelo je sedem primorskih begunskih družin z 31-imi člani. Za njimi je v tem letu sledilo še dodanih sedem družin. To je zelo pomembno za slovenski jezik, kasneje bom naštel vasi, ki so jih zasedli, zasedli tam, kjer so se naselili, to so danes slovenske vasi kljub temu pravzaprav otoki, slovenski otoki. Po letu 22 z zapiranjem begunskega taborišča v Strnišču pri Ptuju se je v Petišovcih nadaljevala priselitev Primorcev in Istranov v Petišovce, Benico, Pince Marof, Kamovce in Dolgo Vas se je v obdobju od 1921 do 38 priselilo čez 1300 Primorcev in Istranov. Začeli so praktično iz nič na najslabše zamočvirjeni zemlji. Film Primorski eksodus spremlja trnovo življenjsko pot primorskih beguncev, njihovo neomajno življenjsko energijo in voljo, da si v Prekmurju ustvarijo novo življenje. Z velikim odrekanjem in velikim trudom so si izgradili skromen dom, nabavili nekaj živine in bili prepričani, da je njihovega trpljenja končno konec, vendar ni bilo tako. Leta 1941 je nastopila druga svetovna vojna.

Tako so zimo 1941, 1942, preživeli z zalogami iz prejšnjega leta ali pa s hlapčevskim delom pri domačinih, a to ni bilo dovolj. 22. junija 1942, so vse primorske in istrske begunce skupaj skoraj 700 ljudmi izgnali v taborišče Šarvar na Madžarsko. Tam so preživeli naslednja tri leta. Po vrnitvi iz taborišča so našli svoje domove, popolnoma izropane in uničene. Svojo vas in imetje so pričeli graditi ponovno, vztrajali so. Najprej jih je gnala le primorska in istrska trma. Gospe in gospodje, prav je, da se ob tem jubileju, 100 letnici preselitve prvih primorskih beguncev v Prekmurje spomnimo na njihovo trnovo pot in pokažemo na njihovo pokončnost, kako se brani slovenski jezik in slovenstvo. Kolega Židan je govoril o prekmurščini. Sem vesel, veliko o tem je pisal jezikoslovec Marko Jesenšek. Pravi, da se prekmursko narečje vse bolj uveljavlja v širšem slovenskem prostoru. Saj poznamo Vilko Novak je napisal slovar stare knjižne prekmurščine. Se pravi, prekmurščina je knjižni jezik. Včasih v šali rečem, da smo mi Prekmurci in Prekmurke fenomeni, da imamo ob eni materi kar dva materina jezika. Narodimo se v narečje, potem pa se izobražujemo v knjižni slovenščini. Prekmurski knjižni jezik se je v slovenskem / nerazumljivo/ jezikovnem prostoru oblikoval podobno kot kranjski v alpskem področju. Oba sta stranski produkt protestantizma, posledica sprememb zahodnoevropski cerkvi konec srednjega veka. Vernike je bilo potrebno naučiti brati in pisati, da so lahko sami brali sveto pismo. V obdobju protestantizma je to prineslo prve knjige, abecedniki so opismenjevali ljudi, katekizmi so bili prvi učbeniki, končni cilj pa je bil prevod Svetega pisma v nacionalne jezike. To delo so, kot vemo, v osredju opravili Trubar, Krelj, Dalmatin, v 16. stoletju, na vzhodu, torej pri nas pa Temlin, Sever in Štefan Kuzmič v 18. stoletju. Kranščina in prekmurščina sta se potrdili kot knjižna jezika prav s prevodom knjige veh knjig, ki jo je mogoče ubesediti le v visoko razvitem in kultiviranem knjižnem jeziku, nikakor ne v preprostem narečju, ki mu za tako veličastno delo primanjkuje besed, nima dovolj razvitega oblikoslovja in skladnje ter je slogovno premalo virtuozen. Bodi dovolj. Verjamem, da smo vsak od nas ponosni na narečje v katerega se rodimo. Verjamem, da smo vsi ponosni v slovenski jezik, ki nas vse povezuje in smo lahko ponosni, da je 1. maja 2004, ta naš slovenski jezik materni jezik postal tudi zelo pomemben evropski jezik, ker ga lahko govorimo ko pridemo v evropski parlament. HEFERLE: Hvala lepa. Sprašujem, če želi še kdo razpravljati? (Da.) Gospa Mojca Žnidarič. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav še enkrat vsem! Za začetek bom rekla tako, ker tudi sama resolucija nas napotuje k temu, da se izogibamo po nepotrebnem tudi tujk. Sama se jih v svojih govorih in pisanjih precej izogibam, tudi ne uporabljam tistega telefona, ki noče uporabljati slovenščine, pa ne zato, da ne bi vedela katerih tujih jezikov, ampak

marsikaterih navodil več ni v slovenskem jeziku, ko kakšen produkt kupimo. Ampak zdaj glede tega smo danes najbrž prepozni. Bi pa rekla seveda nekaj glede tega vloženega amandmaja. Slovenščina je med slovanskimi jeziki v bistvu narečno najbolj razvejana. Imamo čez trideset narečij. In na samem odboru, na katerem, tem Odboru za kulturo, na katerem sem tudi sama nadomeščala, sem se pri tem odboru oziroma pri tem amandmaju vzdržala in sicer iz več razlogov. Torej, kot rečeno, nisem članica tega odbora, sem šla na hitro nadomeščat. Tudi amandma je bil tik pred odborom vložen. In v bistvu tudi zato jaz nisem proti vpisu seveda prekmurščine oziroma večje omembe prekmurščine v tej resoluciji. Imam pa seveda pomisleke kaj bi pač ta vpis – vpis le enega narečja prinesel oziroma, da bi s tem mogoče zapostavili ostala narečja, ali pa odprli Pandorino skrinjico za vpis vseh ostalih narečij v resolucijo. Ampak narečja, kot vsa skupaj, kot narečja, seveda pa so omenjena tudi v tej resoluciji. In kot drugo, kot sem rekla – ne vem sicer, če ste vsi v »prleščini« razumeli, ampak prvi slovenski tabor, na kateri so se zelo borili tudi za naš slovenski jezik, je pa bil v Prlekiji, ne Pomurje, ne v Prekmurju. Torej leta 1868. Tako da jaz bom naredila enako, kot sem naredila na odboru in se bom pri tem amandmaju vzdržala. Hvala.

jaz mislim, da nimam kaj dosti se ponavljati. Dobro je povedal gospod Židan, gospod Horvat še dobro, še boljše. Nimam težav s tem predlogom resolucije. To seveda bomo podprli. Vsekakor pa tudi najavljam, da bomo podprli tudi amandma, ki ga je predlagala

gospa državna sekretarka, izvolite. Pa jaz vas res prosim, da dajte malo bolj glasno nakazat, da želite razpravo. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Opravičujem se, če nisem dovolj glasna. Se bom potrudila, da bom zdaj jasna in glasna in tudi kratka. Bili sta namreč … moram, mislim, da je prav, da glede na to, da je bila omenjena razprava na Odboru za kulturo, bi želela podati dve pojasnili, da ne bi prišlo do kakršnihkoli morebitnih nesporazumov. Omenjen je bil prvič slovenski znakovni jezik in amandmaji, ki so bili predloženi. Namreč poudariti velja, da je slovenski znakovni jezik v resoluciji o jezikovni politiki izrecno izpostavljen v podpoglavju 2.2.3 in tudi izredno razčlenjeni so tako ukrepi, kot tudi kazalniki po katerih se bo spremljalo uresničevanje politike na področju slovenskega znakovnega jezika. Tako da kar zadeva same amandmaje, so se dotikali zgolj samo operativne ravni nadzora in glede tega je tudi … ta lahko razumemo, – ti amandmaji niso mogli biti sprejeti glede na to, da je že zakonsko opredeljeno - so nadzorna telesa v okviru Ministrstva za šolstvo, ki izvajanje teh ukrepov in kazalnikov nadzoruje. Toliko glede poklona slovenskemu znakovnemu jeziku, ki vsekakor tudi za pripravo … tiste, ki so pripravljali resolucijo o jeziku in ki jo vlagamo v proceduro. Nikakor, da da ne bi bilo narobe razumljeno, nikakor ni vprašljiv kot da ima posebno mesto znotraj resolucije. Drugo pa je seveda izpostavljeno vprašanje prekmurščine.

ki je vpisana tudi v register nesnovne kulturne dediščine. To pomeni, da je absolutno prepoznalo njeno izredno vlogo v zgodovini in razvoju slovenskega jezika in da seveda v tem okviru prekmurščina dobiva posebno mesto in tudi možnost, da se projekti znotraj tega prijavljajo na vse razpise, ki jih Ministrstvo za kulturo za nesnovno kulturno dediščino letno razpisuje. Po drugi strani pa je seveda treba poudariti, da sprejemamo resolucijo oziroma mi predlagamo seveda resolucijo o jezikovni politiki za obdobje 2021/2025. To pomeni, da ta resolucija evidentira današnje jezikovno stanje in situacijo slovenskega jezika na vseh ravneh od narečij pa seveda do knjižnega jezika in da predlaga ukrepe in cilje za razvoj jezika, ki izhaja iz trenutnega stanja. In če pogledamo trenutno stanje prekmurščine, je v registru nesnovne kulturne dediščine opisano na tak način, prekmurščina se je ustalila kot eno izmed slovenskih narečij in je s prleškim haloškim in slovenskogoriškim narečjem del panonske narečne skupine. Danes se uporablja kot pokrajinski pogovorni jezik v družini in lokalnem okolju. Kaj to pomeni, da je seveda prekmurščina in njen status danes, torej samo tiste, s tistega vidika, kot ga definira resolucija o jezikovni politiki, eno izmed slovenskih narečij. In kakor je seveda ta Državni zbor dom različnih poslanskih skupin, tako mora biti tudi resolucija o jezikovni politiki dom slehernega govorca slovenščine, bodisi narečnega ali slengovskega ali pogovornega ali seveda pokrajinskega pogovornega jezika. Če bi torej znotraj te današnje situacije izpostavili zgolj in samo prekmurščino, je vprašanje, kaj bodo porekli predstavniki drugih narečnih skupin, gorenjske, dolenjske, štajerske, panonske, koroške, primorske ali rovtarske. Zgolj in samo v tem pogledu moramo razumeti ta predlog oziroma moramo ovrednotiti ta predlog, nikakor pa seveda v nobenem trenutku s tem ne zanikujemo specifike stare knjižne prekmurščine, njenega izjemnega doprinosa k razvoju zgodovine slovenskega jezika in jo seveda obravnavati pa s tega vidika enako kot Trubarjev jezik in vsi drugi, ki so v zgodovini slovenskega jezika bili izredno pomembni kot del naše izjemne nesnovne kulturne dediščine in v tem pogledu je prekmurščina zakonsko že evidentirana. Toliko bi želela samo pridodati k sami razlagi in morda samo še opombo glede sintagme »prevladujoča vloga slovenščine v javnem in zasebnem življenju«. Napisana je izključno zato, ker ima seveda vsak pravico uporabljati v zasebnem življenju jezik, ki ga želi uporabljati

Jaz bi se samo rad gospe državni sekretarki zahvalil za vse lepe besede, ki ste jih spregovorili o prekmurskem jeziku, to cenim, bi pa tudi, ampak to sem tudi že povedal v bistvu, da je bilo za nas vse tam zelo pomembno, ko se je tudi predstojnik inštituta za slovenistiko pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti strinjal, da se zapiše. In še nekaj bi rad povedal. To je sedaj ta resolucija s konkretnim predlogom, argumentov je nešteto, nekatere je tudi že moj član kluba pomurskih poslancev že povedal, nekatere sem jaz povedal, moram pa tudi vsem vam ostalim poslankam in poslancem povedati, ko bomo tudi sprejemali

ampak predstavili smo argumente, predstavili ste tudi ti, gospa državna sekretarka, jih spoštujem, vidite da se z vami sploh nočem konfrontirati, ker je to bil prostor na tistem konkretnem odboru, ki je bil tudi spoštljiv mimogrede, da ne bo kdo mislil, da je tam kaj posebej burnega bilo. Mojo prošnjo sem povedal, pa dajmo vsi skupaj iti naprej in še enkrat, ne pozabiti pa na to kar smo bili danes, včeraj opozorjeni s strani Zveze potrošnikov, da ob vsem našem zavzemanju, če ne bomo hitro in učinkovito uredili digitalnega področja, na koncu bomo govorili samo še o folklornem jeziku. To je naša največja skrb in vem, d se tega zavedamo, dosti smo se o tem pogovarjali tudi v preteklosti, ampak v resnici nismo dovolj učinkoviti pa tudi vprašanje je v bistvu kaj je potrebno vse narediti. to je skupen napor našega naroda bo potreben in nenazadnje, ko govorijo, mislim da v tem trenutku 7 tisoč jezikov aktivnih, in te pognoze, ki so pred nami zaradi globalizacije tudi v tej digitalni, ki smo govorili, to je neverjetno tveganje pred nami. Dajmo se enotno pogovarjati naprej. Hvala. Hvala lepa. Gospa državna sekretarka, izvolite. DR. IGNACIJA FRIDL JARC: Hvala lepa še ponovno za to pobudo glede rabe tujk v imenih podjetij in seveda tudi v drugi javni rabi v digitalnem orodju. moram priznati, da služba za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo nenehno opozarja in tudi pošilja opozorila pristojnim inšpekcijskim službam glede take rabe in pobude. Tudi glede slovenskih programov v slovenščini na digitalnih orodjih, vendar moram poudariti po drugi strani, da so seveda inšpekcijske službe pri svojem delu samostojne, da pa na ministrstvu za kulturo se je situacije zavedamo, proučujemo možne zakonske spremembe, ki bi omogočale tako večji nadzor nad rabo slovenščine na vseh na vseh nivojih javnega izvajanja slovenščine in javnega življenja in da temu ustrezno poskušamo tudi nekako tudi delovati v prihodnje. Hvala lepa. Če ni več želje po razpravi, zaključujem razpravo. V razpravo dajem še poglavje 2, podpoglavje

Ugotavljam, da ne. Zato zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 75. izredno sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali z glasovanji ob 17. uri

Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje. Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Državni zbor bo glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu: 19., 5., 11. in 17. točka dnevnega reda. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 19. točko dnevnega reda – to je z obravnavo predloga za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: razpiše se posvetovalni referendum o sprejemu Predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Obrazložitev glasu Luka Mesec Levica): Hvala lepa. V Levici bomo seveda glasovali za posvetovalni referendum o nacionalnem demografskem skladu. Kot sem povedal že prej, gre za verjetno enega od najpomembnejših zakonov, ki ga v tem mandatu obravnavamo, gre za vprašanje, kaj se bo počelo z 8,4 milijardami evrov državnega premoženja, na kakšen način se bo v državna podjetja kadrovalo in kakšna bo prihodnost delovnih mest tam. tam. Problem je, da je ime nacionalni demografski nacionalni sklad zavajajoče. Ta sklad ne rešuje demografije, niti evra ne bo prinesel v pokojninsko blagajno, kar priznavate celo nekateri v koalicijskih vrstah, hkrati pa ne ne more rešiti slovensko državno premoženje luknje v pokojninski blagajni tako ali drugače. Letos je predvidenih 170 milijonov evrov dobičkov iz državnih podjetij, pokojninska blagajna na drugi strani ima za eno milijardo večjo luknjo od tega in tega se ne da pokrpati z dobički državnih podjetij. Tako, da ko se pogovarjamo, zakaj nacionalni demografski sklad je odgovor na to vprašanje drugje. In odgovor je kadrovanje. Ta sklad bo preuredil upravljanje državnega premoženja na način, da vsakokratna vladajoča politika dobi popolno kontrolo nad državnim premoženjem, koalicijske stranke in Vlada postavijo v celoti 11-članski nadzorni odbor in ta postavi 3-članski upravni odbor, ki ne bo vezan na Lahovnikov zakon, njegovi prejemki bodo praktično lahko neomejeni. Možnosti za kadrovanje pa se odpira na široko, nižajo se standardi glede predvidenih izkušenj za nadzornike in upravnike, nižajo se standardi glede potrebnih kvalifikacij, nižajo se standardi glede prejemanja poslovnih daril in podobno. Zdaj, kdo bo s tem profitiral po delovanju zadnjih mesecev te Vlade že vidimo. Anton Krkovič zdaj naenkrat promovira

Generalni direktor Pošte Slovenije je nekdo, ki je dvakrat neuspešno kandidiral za župana Poljčan, kraja, ki ima manj prebivalcev kot ima pošta zaposlenih in podobno. Skratka, jaz ne bi rad živel v državi, kjer se sposobne ljudi izriva s položajev, tja pa prihajajo pač neki neuspešni kandidati za župane s strani neke stranke, ki pač reče, saj za župana ni, bo pa za direktorja. Ne vem, če je to prihodnost, ki jo hočemo videti, definitivno pa to ni demografski sklad ali pa rešitev na demografsko vprašanje, obratno, ljudje bodo še bolj bežali iz te države.

Če ga beremo s poudarkom na prvi, torej demografski, naj bi iz dividend državnega premoženja zakrpal luknjo v pokojninski blagajni. Če ga beremo s poudarkom na drugi, torej na skladu, naj bi zagotovil transparentno, kakovostno upravljanje s tem državnim premoženjem. Po teh dveh linijah ga promovira tudi Vlada Janeza Janše, pa te promocijske trditve zdržijo žal srečanja z realnostjo ne preživijo. Če pogledamo samo letošnji primanjkljaj v pokojninski blagajni, ki ga pokrivamo iz državnega proračuna, ta znaša 1,15 milijarde evrov. Tukaj moramo misliti še 300 milijonov evrov, kolikor bi jih letno potrebovali za dolgotrajno oskrbo, 98. TRAK (VI) 17.35 (Nadaljevanje) pa dodatnih 600 milijonov evrov za starševsko varstvo in nadomestila. Številka, ki jo varna starost v tej državi potrebuje se giblje v redu velikosti 2 milijard evrov. Sedaj pa to primerjamo s prispevkom v pokojninsko blagajno, ki naj bi ga namenil demografski sklad iz dividend. 40 % od 171 milijonov evrov dividend, kolikor je letos predvidenih v državni proračun, nanese 68 milijonov evrov. 68 milijonov evrov proti 2 milijardam evrov potreb. Demografski sklad Janeza Janše torej zelo očitno ni namenjen reševanju pokojnin, ampak nečemu drugemu, kar me pripelje do vprašanja upravljanja. Vlada Janeza Janše se z upravljanjem državnega premoženja ne sooča na nek tvoren razvojen okolju prijazen ali delavcem namenjen način. Predvsem vlado zanima kako teh 80 milijard evrov državnega premoženja podrediti sami sebi in svojem omrežjem. To počne na način, da ruši obstoječe standarde, ki veljajo za prevzemanje vodstvenih mest v državnih podjetjih, s tem da nadzorni odbor v celoti podreja, praktično v celoti podreja dnevni politiki in odpira vrata za privatizacijo državnega premoženja. Zato bom glasoval za razpis referenduma. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Besedo ima Violeta Tomić. Hvala za besedo. Tako kot sem rekla že v razpravi, zlo je metastaziralo. Denar je moč, pa ne glede na to od kod ta denar prihaja. In zamudili smo kar precej priložnosti, da bi pravočasno ustavili kopičenje moči na način sumljivega pridobivanja denarja. Dobro veste o čem govorim. Sledi denarju je krilatica, ki bi morala biti res maksima. In naj nam bo jasno, da vlada Janeza Janše z ustanavljanjem demografskega sklada ne skrbi za upokojence, temveč izključno samo zase z namenom kopičenja moči, kopičenja denarja, kadrovanja in tako naprej. Videli smo kaj so naredili z mediji. Vendar sprivatizirati zadnje ostanke državne lastnine, ker ves čas SDS razlaga, da se mora država umakniti iz gospodarstva, seveda, razen kadar smo država mi. Veste, lastnik teh zadnjih ostankov državne lastine smo državljani in državljanke Slovenije. In ne bomo dopustili, da si jo boste kar tako sprivatizirali ali pa da boste tako po vzoru TDK plačevali nekakšne dolgove za svoj volilni golaž oziroma za medije, ki so vam jih tako velikodušno dali Madžari. Se pravi, o premoženju državnem bo odločal lastnik in nihče drug kot lastnik. In vemo kdo je lastnik. Lastnik so državljanke in državljani Slovenije. In samo oni lahko odločajo kaj naj se s tem premoženjem dogaja, zato bom podprla referendum. Hvala. Hvala lepa. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije v okviru skrajšanega postopka. k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

2. (Za je glasovalo 64.) (Proti 2.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 1. 6. 2021. Odločamo o amandmaju poslanske skupine Levica k 16. členu. Miha Kordiš v imenu poslanske, obrazložitev glasu. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, predsedujoči. Ta amandma meri na to, da zamakne uveljavitev določb lobističnega Uber zakona za desetletje v prihodnost in je zadnji formalni poskus, ki ga imamo v Levici v rokah, da to Uber nevarnost za slovenske taksiste in za ureditev taksi prevozov v Republiki Sloveniji zaustavimo. Zakaj smo tako zelo proti prihodu Uber korporacije v Slovenijo, je treba pogledati samo na Kjerkoli se Uber pojavi, popolnoma uniči življenjski standard taksistov na eni strani in na drugi strani dvigne cene za prevoznike. Takoj na začetku temu ne izgleda tako. Uber pride v državo kot neka luštkana, »cortkana« živala z zelo veliko denarja, se promovira med ljudmi. Prevoznike vozi iz točke A do točke B z dumpinškimi cenami, taksiste pa po možnosti plačuje celo nad tarifami, ki veljajo v posameznih državah. Na tak način si z vsakovrstnim »dumpingom«« zagotovi monopolni položaj na področju taksi prevozov, a to je tudi točka, ko maske padajo. Ko Uber enkrat monopolni položaj ima, se pokaže kot to, kar zares je. Spletna platforma, ki prvič, svojih delavcev ne zaposluje. Drugič, plačuje jih po takih cenah, da so iz vidika slovenske delovno-pravne zakonodaje recimo nelegalni. Tretjič, potrošnikom navije cene. Ampak ker je zavzel monopolni položaj, postane neobhodno potreben za izvajanje nekih taksi prevozov v državi, iz te pozicije pa nato lahko izsiljuje na eni strani taksiste, na drugi strani državo. Davkov seveda ne plačuje. Denar, ki ga Uber pridobi v določeni državi, se staka v davčne oaze v Evropi. Ta tok denarja poteka preko Nizozemske. Kar v matični državi, kjer se prevozi opravljajo, ostane, so socialni problemi in delavci na s.p.-jih, ki ne morejo z dohodki iz Uber »šoferstva« kakorkoli preživeti. Prenekatera mesta v Evropi so zato Uber že prepovedala. Naj izpostavim zgolj Frankfurt, Barcelono in Sofijo, čeprav še najdemo tudi še kakšnega drugega. So tudi države, ki so se pod grožnjo uničenja, ki je Uber, zavezale k izboljševanju položaja svojih voznikov in k dodatni zaščiti taksistov, kot je to recimo storila Danska. znak za konec razprave/ svoje šoferje zaščitila, je Uber pobral šila in kopita iz države. Ravno zato danes sprejemamo ta lobistični Uberjev zakon. Ne ker Uber ta hip v Republiki Sloveniji ne bi mogel delovati, ampak zato, ker če bi deloval tukaj in zdaj danes, ne bi mogel izvajati socialnega »dumpinga«. Moral bi plačevati davke, moral bi plačevati taksiste po standardih, ki veljajo. Ja, ti standardi so ta hip slabi.

(Za je glasovalo 39.) (Proti 45.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandma k dopolnjenemu predlogu zakona ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Obrazložitev glasu v imenu poslanske, Miha Kordiš. Kot si lahko predstavljate, bomo v Levici glasovali proti temu »zlobiranemu« Uber zakonu, ki ga tako silno strastno zagovarja minister Vrtovec in ki ga v tem podpira celotna Vlada Janeza Janše. Prvi razlog so delavske pravice. Pri prejšnji obrazložitvi sem opisal kako poteka Uberjev pritisk na delavske pravice. Sedaj bi se zadržal pri tej točki še za naslednje. Uber v Sloveniji ne bo imel svoje pravno-formalne izpostave. Ne bo imel TRR-ja, ne bo imel skratka ničesar, kar imajo obstoječe taksi službe. Celo, ko bo delovna inšpekcija ugotovila obstoj prikritega delovnega razmerja in da bi Uber mogel nekega taksista na s. p.-ju zaposliti, mu zagotoviti redno pogodbo, redni dohodek, dopuste, zdravstveno varstvo in tako naprej, ukrepati ne bo mogla, (IP) – 17.45 (nadaljevanje) na katero bi lahko naslovila zahtevo po izstavitvi redne pogodbe o zaposlitvi. Vse, kar delovna inšpekcija lahko počne, je pošilja dopise na Nizozemsko, kjer je Uber v Evropi lociran. Kako uspešni ti dopisi so, si lahko predstavljate, Uberju se smeji. Drugi razlog, ki ga prav tako lahko črpamo iz Uberjevega statusa, ne kot delodajalca, ampak kot spletne platforme, ki se izogiba zaposlovanju svojih zaposlenih, pa je njihov davčni status. Sredi meseca maja je celo v časniku Finance bil objavljen prispevek avstralske raziskave, ki je ugotovila, da se Uber na Nizozemskem izogiba plačilu davkov skozi mrežo 50 slamnatih podjetij. Gospe in gospodje, 50 slamnatih podjetij, zato da Uber ne plača niti centa davka, ne glede na to, kakšen dobiček v matičnih državah, kjer izvaja prevoze, ustvarja. Natančno to se bo zgodilo tudi pri nas. Minister Vrtovec in zanj koalicijska vrsta vztraja, da bo vse ostalo enako, kot je. Da je edino vprašanje vprašanje naročila taksija po telefonu ali preko aplikacij. In torej, da se bodo tudi davki plačevali enako, kot se plačujejo zdaj. To ne drži. Uber v tej državi ne bo plačal niti centa davka, ne glede na to, koliko bo zaslužil.

Nadaljujemo s prekinjeno17. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 1. 6. 2021.

Prehajamo na odločanje o predlogu resolucije v celoti. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu oziroma na seji zbora, predlog resolucije neusklajen.

(Za je glasovalo 89.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je resolucija sprejeta. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 75. izredno sejo zbora. Hvala